Prvo čitanje. Raspravu proveli Odbori za zakonodavstvo, turizam, poljoprivredu, šumarstvo i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Zdenko Mičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, Zakon o turističkoj djelatnosti imao je od '96. godine kada je donesen samo dvije izmjene od kojih je jedna izvršena izmjenom Zakona o državnom inspektoratu, te jedan manji ispravak. Navedenim izmjenama tekst zakona doživio je tek manje promjene i bez obzira na navedeno zbog obima nužnih izmjena odredbi važećeg zakona ocjenjeno je primjerenim zbog pravne sigurnosti donijeti potpuno novi zakon i to izmijenjenog naziva jer teorija ne poznaje pojam turističke djelatnosti kao zatvoreni skup …/Govornik se ne razumije./… usluga i odnosa. Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, tj. u krajnje postojećih zapreka slobodnom pružanju usluga u dijelu koji se tiče pružanja turističkih usluga fizičkih osoba, građana osloboditelja poslovnice. Naime, važećim Zakonom o turističkoj djelatnosti je propisano da neke od tih usluga mogu pružati isključivo hrvatski državljani, da je stoga radi usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije nužno brisanje uvjeta državljanstva Republike Hrvatske za pružanje turističkih usluga. Posebno dakle usklađivanje s propisima Europske unije kroz javno pravnu zaštitu, poštivanje odredbi Zakona o obveznom odnosu koji regulira ugovor o organiziranom putovanju. Također, suzbijanje sive ekonomije, rada na crno tj. stvaranja uvjeta za veću zaposlenost, zaštita tržišnog natjecanja i olakšano poslovanje pružatelja usluga, zaštita potrošača kao korisnika turističkih usluga, razvoj posebnih oblika turističke ponude i premale prekršaji i kazne. Osnovne promjene i izmjene u zakonu su dakle brisanje uvjeta hrvatskog državljanstva za pružanje turističkih usluga fizičkih osoba građana za koje je ono bilo uvjet. Građani država članica Europske unije, odnosno drugih država moći će pružati te usluge pod istim uvjetima kao i hrvatski građani. Omogućavanje organiziranja izleta školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u funkciji obavljanja njihove osnovne djelatnosti. Omogućavanje javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima prirode, pružanje turističkih usluga za potrebe područja kojim upravljaju te lječilištima pružanje turističkih usluga zdravstvenog turizma pod uvjetima propisanim Zakonom za pružanje tih usluga. Reguliranje usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti, obvezno korištenje ovlaštenog turističkog vodiča za razgledavanje turističkih cjelina lokaliteta. Daje se definicija turističke cjeline, te se ovlašćuje ministar za turizam da propiše popis turističkih cjelina po županijama uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i zaštićena područja prirode. Uređuje se i institut turističkog vodiča pratitelja umjesto sadašnjeg turističkog pratitelja koji će moći polagati stručni ispit na visokom učilištu i za područje Republike Hrvatske i za inozemstvo. Propisivanje dodatnog uvjeta za voditelja poslovnice, tj. tri godine radnoga staža na odgovarajućim poslovima, te propisivanje obveze turističkoj agenciji koja organizira putovanje, tj. paket aranžman, sklapanje sa osiguravateljem ugovora o osiguranju odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koji se odnose na paket aranžman. Omogućavanje udrugama turističkog vodiča da organiziraju i posreduju u pružanju usluga turističkog vodiča za svoje članove, prodaja putovanja koju organiziraju brodari bez osnivanje turističke agencije dozvoljava se i neposredno uz mjesto priveza broda. Isto vrijedi i za turističke agencije ako se prodaja vrši njihovim posredovanjem, a zabranjuje se prodaja i rezerviranje, bukiranje izvan plovnog objekta ili mjesta neposredno uz mjesto priveza broda. Fizičke osobe koje nisu obrtnici, odnosno trgovci pojedinci ne mogu više pružati usluge u nautičkom turizmu iznajmljivati brodice, usluge skipera, te ostalih turističkih usluga kao što su iznajmljivanje sandolina, jedrilica, dasaka za jedrenje, bicikala, pribora za kupanje i skijanja na vodi, suncobrana, ležaljki i Pružanje turističkih usluga na skijaškim gospodarstvima ne uvjetuje se pružanjem ugostiteljskih usluga sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Također, propisuju se veće novčane kazne za prekršaje, posebice za nelegalno obavljanje djelatnosti odnosno pružanje usluga, a predviđena je i obveza usklađivanja poslovanja turističkih agencija osim glede radnog staža voditelja poslovnice u roku jedne godine, a fizičkih osoba u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona. Posljedice koje očekujemo donošenjem novog zakona je usklađivanje zakona sa pravnom stečevinom Europske unije, olakšana primjena i razumijevanje zakona, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, smanjenje sive ekonomije rada na crno, povećanje državnog proračuna i prihoda, olakšano poslovanje pravnih i fizičkih osoba, daljnji razvoj posebnih oblika turističke ponude, bolja zaštita korisnika usluga, veće poštivanje zakonskih odredbi i veću zaposlenost. Zahvaljujem. Hvala. Za klub IDS-a, poštovani zastupnik Valter Poropat. Izvolite!

Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, pomoćniče Klub IDS-a pozdravlja donošenje Zakona o pružanju usluga u turizmu i želimo vjerovati da će diskusija po ovom prijedlogu prvog čitanja uvelike doprinijeti da se do donošenja Konačnog prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu ovaj prijedlog dopuni i kreira na način da isti uvelike doprinese napretku turizma u cjelini. Ako su osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom određivanje usluga u turizmu, subjekti koji mogu pružati usluge u turizmu, obveze subjekata koje pružaju usluge u turizmu, uvjeti za pružanje usluga u turizmu, postupak utvrđivanja uvjeta za pružanja turističkih usluga, posebni oblici turističke ponude. Potpuno se slažem sa gospodinom Dorićem Ako su posljedice koje će proisteći donošenje zakona veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, usklađivanje zakona sa pravnom stečevinom unije, olakšana primjena i razumijevanje zakona, smanjenje sive ekonomije i rada na crno što sam rada na crno. Olakšano poslovanje pravnih i fizičkih osoba, daljnji razvoj posebnih oblika turističke ponude, bolja zaštita korisnika usluga, veće poštivanje zakonskih odredbi, i na kraju naravno veća zaposlenost onda je ovaj zakon itekako dobro došao i mislim da nema dvojbe da nam je Zakon o pružanju turističkih usluga u turizmu itekako potreban. Vjerujem da ćemo u ovoj saborskoj diskusiji prvog čitanja upozoriti na nedostatke ovog prijedloga i da ćemo kvalitetnim prijedlozima upotpuniti ovaj prijedlog da bi u konačnosti dobili dobar zakon. Ja ću se osvrnuti samo na neke članke za koje možda smatram da su dosta bitni da možemo odmah par riječi reći, a naravno da će se nakon prvog čitanja i u samoj diskusiji takve stvari itekako usklađivati. Ako uzmemo članak 5. pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu, turistička agencija, putnik, paket aranžman, izlet, turistička cjelina, međutim čini mi se i od onog što smo konzultirale naše ljude na terenu i turističke organizacije na terenu čini mi se da nedostaje organizator putovanja koji će se uvrstiti i u izmijenjenu direktivu o paket aranžmani Dakle, organizator je osoba koja prodaje ili nudi na prodaju najmanje jednu od usluga koja čini paket aranžman u svoje ime ili putem posrednika pod njezinom stvarnom kontrolom i koja omogućuje pristup drugim uslugama koje čine paket aranžman. Dalje, u članku 6. stavak 1. sportski klubovi i savezi, sindikati, kulturno umjetnička društva, udruge umirovljenika, udruge planinara i sl. udruge, u daljnjem tekstu: "udruge" ostvarivanja, mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom udruge organizirati putovanje, paket aranžman i izlet isključivo za svoje članove u trajanju do dva dana uključujući najviše jedno noćenje. U drugom stavku udruge mogu organizirati putovanje iz ovog prvog stavka samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti. Mislim da u ovom slučaju trebamo definirati što znači povremeno, u kojem se broju putovanja godišnje radi i da li se taj broj odnosi na cijelu pravnu osobu ili na svaku pojedinu poslovnu jedinicu. Dalje, udruge se obvezuju za organizaciju putovanja koristiti samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani. Smatramo da ovdje još treba uz prijevozna sredstva dodati i smještajne objekte. Usluge naplaćivati putem računa za provedbu putovanja koje uključuje jedno noćenje, s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroče putniku neispunjavanjem, djelomičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanje obveza koje se odnose na neplaćeno putovanje te osigurati povrat uplaćenih sredstava putnicima za nerealizirano putovanje. Dalje, organizacija putovanja, opet govorimo o istim udrugama, moraju prijaviti nadležnoj upravi područne jedinice Državnog inspektorata prema sjedištu udruge najkasnije tri dana prije početka putovanja. Smatramo da bi bilo dobro da za putovanja iz stavka 1. ovoga članka udruge su dužne putnicima ponuditi paket osiguranja i osigurati sredstva za povratak bolesnog putnika, odnosno osigurati sredstva za njegov povratak. Dakle da možda ne ulazim u svaki članak pojedinačno smatram još jednom da klub IDS-a u ovom smislu ima pozitivan stav, a nadam se da se pojedina zakonska rješenja moraju izmijeniti zbog stavljanja u zakonske okvire do sad nereguliranih, a prisutnih usluga, odnosno izostavljanjem onih usluga koje više ne odgovaraju razvoju hrvatskog gospodarstva. Dakle, klub IDS-a podržava donošenje ovog zakona i smatramo da ćemo do drugog čitanja itekako doprinijeti napretku prijedloga, prijedloga, dakle Zakona o pružanju usluga u turizmu i samim time napretku turizma u cjelini. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Državni tajniče s kolegom kolegice i kolege. Evo u uvodu je gospodin državni tajnik obrazložio namjeru, namjenu izrade ovog novog zakona koji je ustvari gotovo osim u nekoliko elemenata na koje je ukazano isti kao i postojeći Zakon o turističkoj djelatnosti donesen '96. godine. Na samom početku naglasio bi da klub SDP-a u načelu prihvaća ovakav zakon kao prvo čitanje. Međutim mi imamo u klubu nekoliko ozbiljnih primjedaba na neke članke ovoga zakona te bi molio da se onda do idućeg čitanja dakle do drugog čitanja te primjedbe ozbiljno razmotre kako bi zakon bio što kvalitetniji i bio primjenljiv u praksi. U članku 2. ovoga zakona naime zakonodavac definira zapravo što su to usluge u turizmu kao pružanja usluga agencija, turističkog vodiča, turističkog vodiča pratitelja itd., naglašena usluge turističke agencije. Dakle, u članku 7. tu klub SDP-a ima ozbiljne primjedbe na točku, dakle na točku 5. i 6. gdje se obvezatno uvodi institut obaveze obaveze posredničke agencije u usluge nautičkog turizma. Dakle, nemoguće je prodavati čarter usluge odnosno usluge nautičkog turizma bez posredničke agencije. To smatramo To smatramo zadiranje u, dakle nametanje posrednika, ograničavanje posredništva i smatramo da treba između brodara i turističkih agencija uspostaviti jedan partnerski odnos, dakle ne obaveza već jedan partnerski odnos jer priznat ćete da je, da je nedopustivo, to možemo prošiti također na hotele, isto neke druge ugostiteljske objekte da oni ne mogu na sajmovima, odnosno da ne mogu prodavati, ugovarati svoje usluge bez posrednika agencije. Dakle to pitanje moramo do idućeg, do drugog čitanja raščistiti inače smatramo da ovaj zakon nije dobar u tom dijelu. Dalje, po nama dobro je razrađen sam postupak agencije, dakle davatelja usluga. Vrijedno Vrijedno je spomenuti da se korisnici usluga osiguravaju od eventualnih štetnih posljedica itd., itd. Tako da tu nemamo ozbiljnih primjedbi.

tu također ima određenih dvojbi vezanih na primjedbe udruge agencija, putničkih agencija koje u suštini dakle i njihove primjedbe se sastoje u tome da bi trebale biti, trebala bi biti veća kontrola ustanova, dakle ustanova, društava, sportskih društava itd. koje mogu neposredno vršiti usluge u turizmu, da se spriječi eventualne zloupotrebe, znači u tom dijelu mislim da te primjedbe bi njihove trebale dobro razmotriti i bolja definicija turističkih vodiča, oni predlažu da se turistički vodiči definiraju u tri dijela, dakle turistički vodič i lokalni turistički vodič i turistički pratitelj. Dakle te primjedbe bi do drugog čitanja trebalo dobro razmotriti i eventualno uvrstiti u zakon kako ne bi, kako bi Posebno se na ovaj zakon ajmo reći oštro okomila Hrvatska udruga dakle Oni su dali dosta primjedbi na taj, na ovaj zakon pa bi ih ja pročitao. Klub SDP-a smatra da su oni većim dijelom opravdani i da ih također zakonodavac treba vrlo ozbiljno razmotriti svih ovih njihovih primjedbi bi bile otprilike sljedeće: Prvo, oni zahtijevaju da bi sami brodari mogli prodavati i reklamirati svoje usluge na sajmovima i prodavati također čarter usluge putem bukera, odnosno da bi kao što je već rečeno na početku se sa agencijama uspostavio jedan partnerski odnos, a ne obvezatni odnos da brodar može isključivo putem agencije prodavati svoje usluge. Smatramo da je ta primjedba opravdana i da bi nju trebao zakonodavac ozbiljno razmotriti i uvrstiti u zakon. Dalje, da bi trebalo bolje definirati moderan način davanja usluga, prvenstveno se misli na mrežu, dakle putem Interneta, ugovaranje putem Interneta, dakle definirati jedan moderniji pristup samog prodavanja tih usluga. Zatim sljedeće, troškovi prilagodbe u novom zakonu ne bi trebali pasti na postojeće registrirane subjekte u turizmu koji posluju već u skladu sa ovim zakonom, sa ovim zakonom, već bi to trebalo recimo putem web stranica ministarstva da se dobiju formulari i to zapravo da ne padne na njih. obaveza na kraju ministra, kod donošenja pravilnika, dakle pravilnika na temelju ovoga zakona, da prije donošenja pravilnika konzultira Hrvatsku gospodarsku komoru. Evo to su uglavnom osnovne primjedbe koje ima klub SDP-a. Međutim ja bih se osvrnuo na jednu primjedbu koja, na jednu činjenicu koju uvodi ovaj zakon, a to je da za bavljenje ovim uslugama, dakle bavljenjem uslugama građana, osoba, građana, dakle ne pravnih i fizičkih osoba već i građana i njihovo obavljanje uslugama u turizmu izjednačava se u potpunosti sa pravima stranaca. To je dakle potpuna liberalizacija djelatnosti u ovom segmentu. Znači stranac u Hrvatskoj kao građanin, naglašavam kao građanin, po ovom zakonu ima ista prava kao i hrvatski građanin. To nam se isto dogodilo u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje građanin, dakle građanin stranac naglašavam građanin stranac ima potpuno ista prava u iznajmljivanju privatnih apartmana, soba, kao i stranac. Nisam siguran Nisam siguran da je to najbolje rješenje u ovoj fazi ajde da se tako izrazim, razvoja društvenih odnosa u Hrvatskoj, jer na takav način mi i indirektno, a možda čak i direktno potičemo apartmanizaciju, odnosno gradnju apartmanskih naselja na našoj obali i na kraju nam se može hipotetski dogoditi da se ona upravo poticanjem ovakvih liberalnih odnosa u ovoj sferi izgradi tako da će se ona napučiti stranim građanima a naši hoteli, hrvatski hoteli onda više neće imati koga ugošćavati. To je zapravo po meni najbitnija novost ovoga zakona i ja se bojim da je zapravo on i zbog svega toga i donesen. I na kraju kod ciljeva, dakle ciljevi koje se želi, odnosno posljedice koje se želi postići donošenjem ovoga zakona, a to je usklađivanje zakona s pravnim stečevinama Europske unije. Ja bih malo tu tezu problematizirao. Postoji u Europskoj uniji i druga rješenja. Na primjer u Austriji postoje konzervativnija rješenja, dakle nije to baš tako kako ovdje piše da se to u potpunosti izjednačava. Kažem u Europskoj uniji danas postoji drugačija, konzervativnija rješenja. Cilj da će se povećati državni proračun nisam siguran da će to baš biti tako, dakle može se eventualno kroz kazne, olakšano poslovanje pravnih i fizičkih osoba ukoliko se ne usvoje ove primjedbe Udruge hrvatskih hrvatskih putničkih agencija, Udruge hrvatskih brodara, mislim da ta teza ne stoji, da će doći do razvoja posebnih oblika turističke ponude. Mislim da je ta teza dvojbena, a do veće zaposlenosti vrlo upitna. Do drugoga čitanja klub SDP-a smatra da je ovo dobra osnova za reguliranje ove ukupne djelatnosti. Mislim da se uz uvrštenje ovih primjedbi koje se odnose prvenstveno primjedbi Hrvatske udruge brodara i Udruge putničkih agencija može se načiniti da ovaj zakon bude bolji od onoga što je sada predloženo. Hvala lijepa. Hvala. Ima jedan ispravak. Gospodin Frano Matušić, izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega je rekao da vlasnici plovnih objekata ne mogu sklapati ugovore bez osnivanja turističke agencije. Ne to nije točno, zato što u stavku 3. jasno stoji da iznimno od stavka 2. ovog članka pravna i fizička osoba može na plovnom objektu koji je kategoriziran kao plovni objekt nautičkog turizma, organizirati izlete, sklapati ugovore o istom te ih provoditi na tom plovnom objektu bez osnivanja turističke agencije ako je registriran za pružanje takve sluge. Dakle to je sadržano ipak, definirano. Drugo je pitanje prezentacije na sajmovima, to je već nešto drugo. Ali bez osnivanja turističke agencije on može sklapati ugovore ali na tom plovnom objektu. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Evo ispred Kluba Hrvatske narodne strane najprije nekoliko općih opažanja, odnosno općih ocjena. Prije svega, kad čovjek pročita Zakon vidjet će da je otprilike polovica sadržaja tog Zakona se odnosi na turističke agencije i turističke vodiče. 50% kvantuma teksta. Mislim da već to nije dobro i to već nešto govori. Moramo reći nadalje da je relativno korektno su spomenute neke hrvatske specifičnosti, neke naše komparativne prednosti kao što je nautički turizam. Dat je jedan određeni prostor nautičkom turizmu kao i seljačko-obiteljskom gospodarstvu, jednom segmentu agro-turizma. Vrlo je malo prostora dato, samo nekoliko desetaka rečenica, športsko rekreativnom, odnosno pustolovnom turizmu, a on jeste u jednom uzletu. samo su spomenuti doslovce samo spomenuti, uopće nisu razgrađeni segmenti zdravstvenog turizma i kulturnog turizma. Tu Hrvatska, kolegice i kolege, može dati jako, jako puno. Nažalost, evo ispalo je, ako pročitate članak 3. da u prvom stavku se navode tko sve pruža usluge u turizmu, da u toj prvoj grupi dakako nisu ove navedene ni zdravstvene institucije ni kulturne ustanove što nije dobro. Nije dobro. Oni spadaju ne u drugi red, ne u treći red, oni spadaju u prvi red. Ja bih samo želio, a mislim da se svi slažemo, iznijeti promišljanje da moramo se u ovoj sabornici jako boriti protiv toga da turizam ostaje u trokutu između hotela, gostionice i plaže. To nije dovoljno, to je nešto što se je moglo tolerirati 60-ih godina, 70-ih godina, ali danas definitivno ne. U Europi većina zemalja Europske unije koje dobro zarađuju od turizma, jedno 20%, dakle otprilike 1/5 svojih prihoda dobivaju iz kategorije kulturnog turizma. A hrvatska kultura, hrvatska kulturna baština, povijesna baština apsolutno ne zaostaje ni po čemu i sigurno da je to taj nekakav postotak koji bi nama trebao biti kao krajnji cilj i zato se ovdje bunimo protiv takvog odnosa. Dapače, kolegice i kolege, ako ste malo prelistavali naše brošure o povijesti turizma u Hrvatskoj, kako je počeo hrvatski turizam? Pa počeo je kao zdravstveni turizma. Česi, Slovaci, Mađari otvarali su jasno ustanove, dovodili svoje asmatičare, svoje oboljele primarno na dišnim putevima i tako je počela priča o hrvatskom turizmu. Ja ću vam reći da, a mislim da je važno to ovdje reći, jako mi je žao da ovdje nema ministra zdravstva kao i ministra kulture, pa i ministra financija jer se vi morate sjesti zajedno i dogovoriti što spada od tih zdravstvenih usluga u zdravstveni turizam, a što ne spada. Gdje je PDV 10%, a gdje on nije 10%. To je važno početi tu priču. Mi ju moramo vrlo brzo otvoriti i vrlo brzo u toj priči napredovati. Europska unija nam neće braniti da koristimo svoje komparativne prednosti. Niti slučajno. Dapače, cijenit će to da smo napravili iskorak, da smo prepoznali te prednosti, da Europi nudimo te prednosti i da jasno ih razrađujemo. Ja ću vam reći kao liječnik, već 15-ak godina, u Primorsko-goransku županiju dolaze djeca asmatičari iz Slovačke. Njihov boravak u Hrvatskoj plaća jedan fond zdravstvenog osiguranja. To su djeca koja su dnevno na terapiji, dnevno ih bodu da bi jasno proširili dišne puteve, da bi normalno mogla djeca disati. Kad dođu na obalu treba im 3 do 5 dana da ih potpuno skinu s terapije. Potpuno skidaju s terapije. Dakle, što ta djeca u talasoterapiji dobivaju? Ništa, dobivaju more, udišu svježi zrak, morsku vodu uživaju, je li tako, a liječnik mora biti tamo u slučaju da se nešto dogodi. Prema tome, to se mora odvijati pod kontrolom specijaliste, ali je učinak upravo inhalacije morske vode i tog mikro okoliša fantastičan. Nakon što ta djeca se vrate u Slovačku oni su bez terapije do, u prosjeku, Nove godine. Tek nakon toga počinju opet dobivati medikamente. Njihovi roditelji ne dozvoljavaju ni u ludilu nekome u zdravstvenom fondu da razmišlja da ih i dogodine ne pošalju dok ne odrastu jer kad djeca odrastu onda jasno su i širi dišni putevi pa su i smetnje sve manje i manje i manje s vremenom. Prema tome, to je takav pritisak jer su rezultati evidentni i jasni, učinkoviti, a ništa ta djeca na dobivaju nego što? Ono što nam je Bog dao. Dakle, to nije terapija neki kemoterapeuticima. Ali se mora odvijati pod kontrolom specijalista u specijalnim bolnicama. Zato mi je žao da i talasoterapije nisu ovdje. Isto se odnosi, kolegice i kolege, na menadžerske kure. Menadžer ništa nego pod terapijom, pod pratnjom kardiologa se opterećuje, relaksira, određene vježbe, nikakva medikametozna terapija, ali jedna stručna kontrola oporavka tog tijela u fizičkom smislu da bi i psihički napori kasnije bili lakše savladivi za tu kategoriju građana. I bezbroj sličnih primjera. Masaža. Zašto bi masaža u lječilištu bila … /Govornik se ne razumije./ turizam, a u talasoterapiji to ne bio zdravstveni turizam. To ja ne mogu shvatiti. To nitko ne može shvatiti. Isto, kolegice i kolege, sa kulturnim turizmom. Ista priča. U mom kraju, Vinodolskom kraju rođeni su mnogi velikani. Klović, ovdje imamo Klovićeve dvore, u Vinodolu nemate nikakvog traga, nijedne kuće, ni njegove, ni njegove rodbine ni nikakve priče, nikakav pokušaj da se uopće nađe trag tom čovjeku. Pančić, oprostite, ministar kulture, to su po meni spomenici nulte kategorije. Josip Pančić, najveći biolog kojeg smo ikad imali, otkrio je desetke i desetke endema, kuća mu je kompletno pala, urušila se. Znate? Raste grmlje iz nje, nitko se ne brine. Baromić nije bog zna koliko bolje prošao. U mjestu Stranče u Vinodolu, u Triblju, otkriveno je najbogatije nalazište starohrvatskog nakita iz 10. stoljeća. Umjesto da kustosi svih naših muzeja rade odljevke i da naš turizam konačno dobije izvorni suvenir, sve to mi zaboravismo i sveli smo turističku ponudu i usluge između agencije i vodiča. To za nas nije dovoljno, mi bi vas stvarno molili, dajte, dogovorite se, neka se sjednu ministri turizma, kulture, zdravstva, gospodarstva, financija i neka se dogovore. Što gdje spada jer hrvatski turizam sigurno zaslužuje puno više pažnje nego li što ga je dosad dobivao. Evo, ja se nadam da će do drugog čitanja ovaj zakon bitno biti izmijenjen i dopunjen i da ćemo svi sa zadovoljstvom moći reći da Hrvatska je u stanju Europi i svijetu pružiti puno kvalitetnije turističke usluge. Hvala Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a, gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče, pomoćniče ministra, poštovana kolegice i kolege! Pa evo odmah želim reći u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da podržavamo ovaj Zakon o pružanju usluga u turizmu iz doista puno razloga po našem mišljenju. Konkretno prijedlog zakona koji je pred nama konačno rješava neka otvorena pitanja i uvodi u red u područje turizma odnosno pružanja turističkih usluga. Osim što se ovim zakonom usklađujemo sa pravnom stečevinom Europske unije on će omogućiti veću profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga. Jasno je precizirano tko, gdje i na koji način može pružati turističku uslugu i k tome jasno je koje uvjete mora zadovoljiti da bi dobio dopuštenje odnosno dozvolu za pružanje turističkih usluga. Provođenjem ovog zakona doći će do sasvim sigurno i do smanjenja sive ekonomije i rada na crno te posljedično tome i do povećanja prihoda u državnom proračunu. Nije zanemarivo ni to da će korisnici turističkih usluga biti bolje zaštićeni od prijevara u ovom području kojeg smo svjesni. Obveza pružatelja turističkih usluga je ispravno, iscrpno obavijestiti korisnika o sadržaju usluga koje im pružaju. Posebno ću se osvrnuti na članke koje se odnose na turističke vodiče. Naime, u članku 27. stavak 2. turistički vodič treba imati najmanje srednju stručnu spremu. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da bi trebali doista promisliti ako već govorimo o većoj profesionalnosti i podizanju kvalitete u pružanju usluge da bi ipak trebalo staviti veći prag za turističke vodiče i da bude najmanje viša stručna sprema. Dakle, da prag za jedan stupanj povećamo ovdje kvalitetu i profesionalnost jer smatramo da doista vodiči trebaju biti ljudi sa znatno višim stupnjem obrazovanja. Također već smo govorili i o liberalizaciji vezano uz državljanstvo. Pa mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da kod ovog usklađivanja s Europskom unijom onda trebamo vidjeti zapravo na koji način je to riješeno kod njih? A kod njih je riješeno da u Europskoj uniji stručni ispit za turističkog vodiča može polagati osoba koja ima državljanstvo Stoga smatramo budući smo kandidati za Europsku uniju da bi bilo dobro da u ovom zakonu ostane odredba o državljanstvu na način da kao uvjet bude državljanstvo Republike Hrvatske i državljanstvo zajednice i na taj način ćemo riješiti sve ove dvojbe jer doista smatramo da je ukoliko se ne bi stavio ovaj uvjet, da bi se doista preliberaliziralo odnosno previše bi se otvorilo tržište otvorilo tržište rada u tom području i smatramo da to ne bi bilo u ovom trenutku poželjno. Pozdravljamo i posebno definiranje turističkih cjelina odnosno lokaliteta kao posebnih cjelina koji zaslužuju da ih tumače oni koji zapravo imaju dovoljno znanja o tim istim dotičnim cjelinama. Konačno ovaj prijedlog zakona i zbog kaznenih odredbi sasvim sigurno da će rezultirati većim poštivanjem zakonskih odredbi premda bi trebalo razmisliti konkretno o jednom slučaju u ime turističkih vodiča su nam se obratili nekoliko njih koji je predložio da ipak nošenje bedža ne bude odnosno ne nošenje bedža turističkog vodiča ne bude tako strogo sankcioniran. Oni predlažu za to jednu, nešto blažu kaznu između 500 i tisuću i pol kuna, a na licu mjesta nekih 200 kuna. Dakle, da vidi se ipak da se ulaže ta socijalna kategorija. Netko doista može zaboraviti bedž iz nemara, nema ga razloga baš toliko strogo kažnjavati. I na kraju sasvim je sigurno da će ovaj zakon donijeti i veću zaposlenost jer će definirati jasno načine, na koji način u ovom području rada se može zapravo i veći broj zainteresirati i samim tim i zaposliti. Naravno da bi ovo sve trebalo biti povezano i sa školskim institucijama, od visokih škola, viših i srednjih škola tako da bi trebalo zapravo doista djelovati na način da se povežu i druga ministarstva i druge institucije. Kratko bih se samo osvrnuo na ono što sam sad zadnje čuo od kluba HNS-a vezano za kulturni turizam. Ja se mogu složiti u jednom dijelu sa tim razmišljanjem ali mislim da budući se radi o institucijama koje funkcioniraju po sasvim drugim zakonskim temeljima onda ipak mislim da njima nije mjesto, ipak im nije mjesto u ovom Zakonu o pružanju turističkih usluga jer bismo ih nesvjesno sveli na nešto od čega oni bježe. Zašto? Konkretno ću reći. Na primjer, jedna berlinska filharmonija sasvim sigurno nije institucija koja pruža turističke usluge. Ali jedna berlinska filharmonija je svjetski kvalitetan ansambl koji privlači i mnoge turiste u Berlin da bi došli čut tu istu berlinsku filharmoniju i njihovo muziciranje. Dalje, ne dolazi u obzir da se takve institucije kulturne tretiraju kao isključivo turistički proizvod ali sasvim sigurno da one moraju biti sastavni dio ponude, turističke ponude o čemu trebaju brinuti oni koji zapravo pružaju turističku uslugu i oni koji se bave turističkom ponudom. Jer doista došli bi u opasnost da neke institucije koje su nam izuzetno značajne i važna kao HNK-a ili bilo koji orkestar ili bilo koje kazalište u našoj državi, promatramo isključivo kroz prizmu pružanja turističke usluge i to doista ne bi odgovaralo niti našim stremljenjima niti našim ciljevima tih institucija. Ali njih kao dio turističke ponude svakako uključiti i zapravo prezentirati našu kulturu svijetu apsolutno da. Tu taj jedan spoj treba naći ali ne na način da se oni ugrade u ove zakone jer kažem posebno funkcioniraju i po posebnim i po drugim zakonima i imaju svoja pravila. Zainteresirati druge za našu kulturu da ali na jedan drugačiji način. Evo, ja još jedanput ističem u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice dakle da podržavamo ovaj prijedlog zakona koji doista će unijeti puno reda na ovom tržištu gdje ga doista i treba

Gospodin zastupnik je u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice rekao nekoliko netočnih navoda, međutim mislim da je ovaj najdrastičniji kad je rekao da će implementacijom ovog zakona doći do većeg prihoda u proračunu Republike Hrvatske. To je netočno jedino ako misli na drastične kazne odnosno na kazne kazne koje se drastično povećavaju u ovom zakonu. Jedino ako ste na to mislili. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite!

dvojbe, dileme, različita stajališta što je sasvim prirodni kad se govori o interesima kao što se oni nalaze u okviru turizma, oko njega, u njemu i kao i sa svakom djelatnošću, gospodarskom djelatnošću postoje razni sudionici u tom prometu, u turizmu su oni široki, ima ih jako mnogo. Teško ih je vremenski locirati. Oni se vrlo nepravilno šire i iz godine u godinu svjedoci smo novih sudionika u turističkom prometu ako ga tako smijem nazvati. Zakon od 96. godine od turističke djelatnosti naravno zastario je i na tehničkoj i na tehnološkoj razini što je sasvim prirodno. A razlog za donošenje ovog zakona leži u činjenici obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u smislu dodatka A odnosno usklađenja sa zakonodavstvom Europske unije koje je nužno a koje se trebalo dogoditi u drugom kvartalu 2006. godine. U naslovu predloženog zakona postoji dio struke koji je smatrao da Zakon o turističkoj djelatnosti koji je figurirao, koji je donesen 96. godine nije primjeren. Postoje i danas oni koji drže da je primjeren, no mislim da se možemo složiti da je zakon u formi usluga u turizmu najširi mogući koncept koji može biti prihvatljiv i kojim se može obuhvatiti sva širina koju u ovom momentu imamo u turizmu kao tržištu. Ovaj zakon još uvijek nije definirao sve to što postoji ali na dobrom je putu da se između prvog i drugog čitanja usklade i te potrebe i to je dobro jer naravno postoji problem sa klasifikacijom i razvrstavanjem djelatnosti. Nacionalna klasifikacija ima svoju mrežu koju koju bi također trebalo doraditi i izmijeniti jer ona je kruta u ovom momentu naspram prijedloga zakona ali mislim da se to može napraviti. Sam sadržaj zakona naravno u ovom momentu on je preuzeo ogroman dio ili 50% postojećih odredaba zakona ali je što je normalno dobro uvažio i odredbe direktive Europske zajednice od 13. lipnja '90. godine o turističkim paket aranžmanima i u tom smislu je on učinio iskorak na tom dijelu pokušavajući od članka 7. pa nadalje definirati dvije stvari koje do sada nisu do kraja bile jasno pozicionirane. Također zakon posebno definira djelokrug rada i uvjete rada i poslovanja putničkih agencija organizatora putovanja, znači turoperatora i putničkih agencija posrednika. Predloženi zakon po nama predviđa i određenu liberalizaciju pa i proširenje obuhvata fizičkih i pravnih osoba koje mogu pružati usluge u turizmu bile one u okviru udruga, škola, ustanova u kulturi, zadruga, obrtnici, lječilišta te fizičke osobe koji nisu registrirani kao obrtnici ili trgovci pojedinci. One primjedbe ili konstatacije koje je Hrvatska udruga turistička agencija iznijela na odboru i koje su kolege čule i koje su udruga putničkih agencija dostavila za nas u klubu HSS-a su legitimne. Oni naprosto štite svoju djelatnost, svoje članove udruga i o njima treba valjano promisliti. nijednoj strukturi ne treba se dati monopolistički položaj. Mislim da je to vrlo bitno. U Hrvatskoj je u posljednje vrijeme sve manje turističkih agencija organizatora putovanja a sve više receptivnih onih koji primaju, oni koji već ono što uđe u Hrvatsku na neki način evidentiraju. Zbog toga je dobro da je ovaj zakon ipak poradio na tome da se točno definira odnos organizatora putovanja kao turističke agencije i onih turističkih agencija koji su čisti posrednici u poslu. Udruge hrvatskih putničkih agencija upozoravaju na neke stvari koje oni drže da bi da bi bilo dobro uvesti, jasno definirati, kvalitetnije posložiti. To se prije svega odnosi na termin paket aranžmani gdje oni smatraju da bi trebalo onemogućiti da se paket aranžmanima bave one osobe ili fizičke ili pravne koje nisu nadležne i koje nisu organizatori putovanja, pritom jasno misleći na razno razne udruge, javne ustanove, lječilišta, športske udruge koje organiziraju boravak svojih članova nazovimo to tako koji traju više od dva dana i samim time čine paket aranžmane. Mi u klubu HSS-a držimo da je i tu nužno pomiriti stajališta ustanova, lječilišta, ako hoćete umirovljeničkih udruga pa i svih onih koji nalaze u okviru svoje forme načina da idu jedan, četiri ili pet dana na odmor, u posjećivanje ali na način da oni ne smiju to raditi radi ostvarivanja koristi. I da ne smiju se koristiti uobičajenom formom prezentiranja prodaje i marketinga tih proizvoda. Znači oni to ne mogu raditi za tuđi račun pod uvjetom da od toga ostvaruju ekonomsku korist. mislim da je to jedna formulacija koja bi trebala pomiriti i ove koje sam naveo pod nazivnikom javne ustanove, športska društva i ostali, ali i turističke agencije koje na taj način imaju svoje prave da se takmiče na na tržnoj utakmici i da ostvaruju svoju ekonomsku korist. Ono što je u samom zakonu sasvim jasno kada se krene od samog početka, od općih odredbi pa na točku 2. turistička agencija, točku 3. turistički vodič, turistički vodič pratitelj, turistički animator i turistički zastupnik do točke 3.: Turističke usluge Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude. Naime ta, ja ću se najprije osvrnuti na točku 4. Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude iz prostog razloga što se pod tom točkom nalazi ustvari jedna ciljana kategorija po nama u Klubu HSS-a koja bi se trebala aktivirati ovim zakonom. Jer do sada nismo mogli kad bi nas netko pitao kao gdje se nalazi nautički turizam? Nismo mogli točno locirati njega i odgovoriti da li se nalazi u ovom sektoru, u onom sektoru jer je on toliko isprepleten raznim ministarstvima da je vrlo teško bilo naći koordinatornu ulogu da se rukovodi tim, u posljednje vrijeme, ja ga čak ne bih nazvao ni posebni oblik. Mislim da se on čak u posljednjih nekoliko godina izborio da ima svoje mjesto kao što imaju hoteli svoje mjesto danas se može gotovo sa sigurnošću bez obzira što kaže statistika koju čitamo, on se može poistovjetiti sa stabilnim stabilnim oblikom turističkih usluga, pružanja turističkih usluga jer je on izrastao od onih drugih koji se ovdje nalaze od 1 pa na dalje jer nisu naprosto svi pobrojani. U ovom dijelu ujedno leži i onaj prijedlog koji Klub HSS-a predlaže predlagatelju da ga razmotri a to je da je pod ovom točkom nužno potpuno jasno, točno, konzekventno i podrobno definirati uvjete i načine privređivanja u sljedećim područjima: 1. liječnični i zdravstveni turizam, wellnes turizam, ruralni ili zeleni turizam, lovni turizam, pustolovni aktivni turizam, ronilački turizam, kulturni turizam, tranzitni turizam, kongresni turizam kao posljednji. To su oblici koji su po nama ravnopravni i koji trebaju naći svoje mjesto u ovom poglavlju isključivo iz razloga upravo da se siva dominacija koja nažalost postoji kod ovih oblika pružanja turističkih usluga danas zaustavi, ali i da se podigne razina kvalitete i da se od ovih posebnih usluga u turizmu stvori jedan hrvatski ozbiljni brend, ozbiljni proizvod koji to može biti, koji to u naravi svog sadržaja već je, ali nažalost treba ga jasnije jasnije prepoznati i nema nikakvog razloga da do drugog čitanja ne dođemo do zajedničkog stajališta koje mislim da nije ni struci dvojbeno jer predstavlja uistinu jedan zajednički interes. Ja moram kazati da zdravstveni liječnični turizam, kolega je rekao da je od njega sve i počelo, možemo to i tako reći počelo je od gostoprimstva. On je bio prvi oblik, prva stepenica u turizmu. To gostoprimstvo se javilo kao preteća turizma. Jasno da je u pojedinim dijelovima Hrvatske različito se evidentirao različita vrsta pružanja turističkih usluga, ali u svakom slučaju možemo se složiti da je taj oblik turizma u Hrvatskoj u ovom momentu gotovo neevidentiran. Vi ga nigdje ne možete naći, vi ga ne možete naći u niti jednoj ozbiljnoj brošuri na osnovu koje se može dalje vršiti promotivna aktivnost na tome. Pa moram reći potpuno otvoreno postoji jedan veliki otpor liječilišnih centara da tako nazovem ili zdravstvenih centara da se taj materijal u potpunosti aktivira. Postojala je jedna inicijativa Vlade koja je trebala dati kroz određeni strateški dokument o zdravstvenom turizmu koji nažalost nikako da ugleda svjetlo dana. On je naručen davno, ima 5, 6 godina od jedne institucije koja je trebala to izraditi kao podlogu, uskladiti ga sa liječničkom komorom, ali nažalost tu je, tu je zapelo. I ovi svi drugi oblici turizma, posebno bih opet apostrofirao ruralni ili zeleni turizam koji u nama susjednim zemljama je zemljama je ne samo prepoznatljiv nego se izborio za poziciju da je brend u svojoj zemlji i da se na njega više ne računa pod navodnike i ne pod ostali nego predstavlja jednu vrlo ozbiljnu djelatnost i mislim da i Hrvatska apsolutno u tom krugu može pronaći svoj interes i može dati, može dati adekvatni odgovor. Zašto je nužno da se ovih deset oblika turističkih usluga posebno apostrofira? Zašto je dobro da ih zakonodavac u člancima pobroji? Dobro je zato da se zna što oni jesu i kako se treba obavljati ta djelatnost. One primjedbe koje se odnose uz članak 7. a koji brodari daju određeni izuzetak, a kojega pozdravljamo. Mislim da bi trebalo proširiti što se tiče tih brodara i to da, zašto bi oni reklamirali isključivo ispred broda? Zašto ne bi kao drugi mogli to raditi bilo gdje drugdje? Zašto njima ograničiti prostor a nekome drugome dati? Mislim, u tom smislu ne smijemo dozvoliti te monopole. kad želite osnovati turističku agenciju, kako ćete udovoljiti propisu, posebnom propisu o tome da trebate priložiti uporabnu dozvolu? Mislim, ja znam da treba, ali je nema. /Govornik se ne razumije./ … 5 mjeseci stvoriti uvjete. Drugo, što se tiče polaganja stručnog ispita. To mi nažalost nikako nije jasno. Ja sam završio Hotelijerski fakultet i čitavu tu strukovnu liniju, morao sam polagati stručni ispit kod kolege iz fakulteta, u Splitu sam ga polagao. Pa jesam li ja nešto naučio ili sam valjda na samom fakultetu koji se bavi tom djelatnošću stvorio osnovu da se mogu baviti turističkim posredovanjem? Drugo što nije dobro. Do sad smo strukovnu naobrazbu vodića imali u okviru asocijacija struke, a sada dajemo na visokoškolske ustanove koji da prostite o tome ne znaju ništa. O tome ne znaju ništa. Pa znate što, što treba biti, što je posao animatora? Pa on se rađa. Vi njega ne možete stvoriti. Animator je čovjek koji naprosto vrlo teško ćete ga stvoriti kroz visokoškolska strukovna obrazovanja. Vi ga možete nešto staviti u određene okvire, ali to je naprosto čovjek koji je predodređen za jednu jako dobru komunikaciju, široku komunikaciju, komunikaciju u kojoj koristi tri, četiri jezika itd. Također, nejasno je i u članku 15. što to znači pojam vlastito prijevozno sredstvo, da li je ono i sredstvo u liesingu, da li je ono vlastito, vrlo je dvojbeno sa tog aspekta da li je ili nije. Mislim da je dobro da se to pojasni. Ne bih ja sada navodio sve članke koje bi trebalo malo podrobnije o njima se očitovati, ali mislim da imamo dovoljno vremena između prvog i drugog čitanja da od ovog zakona uistinu dođemo do jednog zakona koji će služiti svima koji rade u turizmu, a da struka u tom smislu također treba dati svoj doprinos da bude jasna, koegzistentna i da se očituje na vrijeme i kada je vrijeme, a vrijeme je sada između prvog i drugog čitanja i da na taj način napravimo dobar zakon. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Nema ga. Potom gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. prijedloga zakona promatrao sam iz svoje dvije perspektive. Jedna je kao korisnik usluga u turizmu, a druga je kao zastupnik u Hrvatskom saboru koji želi da se zaštite nacionalni interesi u ovoj djelatnosti i odmah da kažem generalna želja ovog zakona je da se hrvatsko tržište usluga u turizmu liberalizira ili drugim riječima da se otvori tržištu Europske unije. To je cilj ovog zakona i sa te točke gledišta treba ga promatrati je li dobar ili nije dobar. Da li je on usklađen sa Europskom unijom ili nije usklađen sa Europskom unijom to je formalno pitanje. Dakle, to je formalno-pravno usklađivanje sa aktima aquis communitaire. Ovdje je prvenstveno pitanje je li Hrvatska turistička ponuda pružanja usluga u turizmu osposobljena za tržište Europske unije, za konkurenciju. Ako jeste, ako smo je osposobili dobro došao ovaj zakon. Ako nije, ako nismo osposobili hrvatsku turističku ponudu u turizmu onda je to opasnost jer jači na tržištu pobjeđuje i eliminira slabijeg. To je tržišna utakmica. Isključuje ih i zato bi netko morao reći šta smo učinili i dokle smo mi stigli u konkurentskom podizanju hrvatskih pružatelja usluga u ovoj djelatnosti. Odmah da kažem, ovdje u ovako otvorenom tržištu ja bih htio najprije zaštititi ekonomske interese u turizmu. Ono što je kolega kao predstavnik HDZ-a predložio da bi se amandmanom uvelo da pružanje ovih usluga mogu obavljati državljani Republike Hrvatske i državljani Europske unije naprosto ne stoji. Jer niti postoje državljani Europske unije, to vam je poznato da Europska unija sebe naziva prostorom slobode, sigurnosti i pravde i da nema državljanstva Europske unije i kad bi bilo to tako to bi značilo da državljani moraju najprije ako je kumulacija jedno i drugo državljanstvo imati da bi pružali usluge. To nije moguće. To nije realno i zato ne treba o tome govoriti. Možda postoji nešto drugo što ne bi bilo na diskriminirajućoj osnovi da se predvidi da pružanje usluga u turizmu bar za neki oblik usluga kao što je iznajmljivanje ili brodica ili ovoga morate imati prebivalište u mjestu gdje se to događa. Kad već o tome govorimo zakon čak i miješa pojam prebivališta i boravišta, pa recimo u nekom članku, sad ću odmah reći kaže da se pratitelj mislim da je riječ o pratitelju može dobiti osoba koja evo u članku 38. “Nadležni ured prema prebivalištu odnosno boravištu“. Prema čemu sad ili prebivalištu ili boravištu. U članku 38. Turističkog vodiča jer turistički vodič može boraviti u jednom mjestu, to mu je boravište, a ima prebivalište sasvim na drugom mjestu. sasvim na drugom mjestu. Dakle, mora to znati. Zatim, ovdje se govori da mora osoba koja se želi baviti uslugama u turizmu imati poslovnu sposobnost. Dakle, on bi morao dokazivati poslovnu sposobnost. Poslovna sposobnost je presumpcija presumpcija juris. Dakle, ona zakon je pretpostavlja, a ako je nema mora se dokazivati da ne postoji. Zakon predviđa da se, da oni koji traže da obavljaju usluge u turizmu moraju dokazati da su poslovno sposobni. Kao pravnika ali i kao zastupnika smetaju me i prijelazne i završne odredbe. Čak postoji izvan pravne struke jedan zaključak ovog Hrvatskog parlamenta gdje se zaključkom na doslovno daje u zadaću predstavnicima Vlade i predlagateljima zakona, da jednim zakonom ne mogu mijenjati dva zakona. U završnim odredbama ovog prijedloga zakona predlaže se promjena dva zakona. To stvara pravnu nesigurnost, pravnu neizvjesnost, ali niti je u teoriji strukture prava to dozvoljeno, pa vam čitam. Članak 79.: "Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o turističkoj djelatnosti", što je samo po sebi razumljivo. Zatim odredbe članka 58. stavak 5. Zakona o Državnom inspektoratu, što uopće nije prihvatljivo. Jer je Zakon o Državnom inspektoratu cjeloviti zakon i treba ga mijenjati Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu. Naravno to je formalna primjedba ali govori o o pripremi zakona za Hrvatski sabor, pa da ne bismo izglasovali ono što ne želimo, što nije prihvatljivo. I na kraju nešto što po meni je značajno isto koliko i zaštita ekonomskih interesa, to je posebno pitanje zaštita jezika kad je riječ o turističkim pratiteljima ili turističkim vodičima. U tekstu zakona se kaže da mora poznavati hrvatski jezik. Od mora poznavati do onog mora znati je velika razlika. A ono kad mora znati mora imati certifikat tog znanja. To znači da turistički vodič osim što mora poznavati povijest, kulturu itd. mora imati certifikat da ne da poznaje nego da zna hrvatski jezik. To je uvjet bez kojega voditelj turistički radnik ne može voditi grupe po Hrvatskoj, ja mislim da to je pravilo koje ne remeti ili koje nije diskriminirajuće prema građanima Pošto ja nisam osoba koja pruža usluge nego gledam zakon sa druge strane, mislim da je vrlo važno, još jedanput ponavljam, zaštiti ekonomske nacionalne nacionalne interese u ovim uslugama, a posebno interese u kulturi i jeziku. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Upravo je u 18,04 prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo jedan ispravak, gospodin Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Leka me je netočno interpretirao kad sam govorio o državljanstvu vezano za Europsku uniju naravno da to podrazumijeva državljanstvo članica zemalja Europske unije. Ne postoji nikakvo nadeuropsko državljanstvo to je svima jasno, to je isto ko kad idete na aerodromima pa ja … /Govornik se ne razumije./ … itd. Prema tome, to je sasvim jasno da sam u ime kluba govorio o državljanstvu članica zemalja nemojte imputirati nešto što ne stoji i što nije bilo u duhu moga izlaganja. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu je jedna novina da se zapravo novim zakonom cjelovito uređuju odnosi, a ne brojnim i pustim izmjenama i dopunama važećih propisa. Ovo posebno i stoga što je Zakon o turističkoj djelatnosti donesen 1996. godine uz samo neke manje izmjene i to one važnije bih rekao da su izvršene Zakonom o Državnom inspektoratu i zbog toga je zbog pravne sigurnosti, zbog suvremenosti i zbog reguliranja svih slučajeva koje treba zakon obuhvatiti ovaj zakon, Prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu je došao u pravo vrijeme. Ono što posebno želim istaknuti jest upravo ono poglavlje koje se odnosi na turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude i to posebno kad se gledaju problemi glede mjesta sklapanja ugovora o putovanju koje brodari, u navodnike bih rekao, koje se tumačilo kao isključivo dozvoljeno na plovnom objektu ili putem turističke agencije. Stoga se jasnoćom i nedvojbenom nomotehničkom odredbom omogućuje prodaja od strane brodara i neposredno uz mjesto priveza broda. Tako zbog toga što brodovi dok plove i pružaju uslugu ne mogu drugim potencijalnim korisnicima usluga nuditi uslugu. A zbog zaštite korisnika usluge i osiguravanja jednakog položaja pružatelja usluga na tržištu potrebno je ograničiti vrstu usluga putničkih agencija koje mogu provoditi brodare bez osnivanja turističke agencije. četvrtoj glavi, članku 44. pa 45., 46., 47. vrlo precizno se kaže što je to nautički turizam i to stoga što zadnjih godina je povećan broj nautičara nautičara u svakom pogledu, od jahti, brodica pa do boravka u lukama nautičkog turizma dogodio se je svojevrstan bum kojeg je trebalo precizno urediti i što može pravna ili fizička osoba, kada može započeti s pružanjem turističkih usluga u nautičkom turizmu, koji su to vrste luka nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i što je usklađeno i u skladu sa pomorskim zakonima odnosno sa odredbama o razvrstaju luke. Naravno da treba također voditi računa upravo na kakav način se uvjeti za pružanje tih usluga koje su propisane ovim zakonom i propisima donesenim na temelju njega može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta. Ovdje u čitavom nizu članaka se navodi točno i precizno što to i na koji način se može smatrati da je, da su ispunjeni uvjeti za obavljanje djelatnosti. Također i još posebno što treba istaknuti osim primjene Zakona o obveznim odnosima ali šta se posebno regulira jamčevina za paket aranžmana, jer do sada se je vrlo često događalo da turistička agencija koja plaća putovanje dužna je bila za svaki za svaki paket aranžmana osigurati jedan … /Govornik se ne razumije./ od banke ili osiguravajućeg društva i to upravo radi isplate novčane naknade putniku. Plaćene cijene, troškove povratka. U slučajevima koje su posljedica insolventnosti agencije koje su nastale nakon sklapanja ugovora o putovanju. Ovo je u prvom redu odredba koja zapravo štiti korisnika usluge da bi odmah i u članku 19. osiguranje odgovornosti donesenom odredbom se uredila i obveza turističkih agencija kao organizatora putovanja da sklopi ugovor o osiguranju odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžmana. Ona je u funkciji zaštite putnika, ali i u funkciji zaštite same turističke agencije. Vrlo jasno i precizno u nekoliko članaka predloženi Zakon čini jedan mali korak i u pravcu decentralizacije, posebno kad se to, kako se to navodi u članku 75., što se to smatra ovim Zakonom što je to turistička cjelina i naravno, kaže se izrijekom, to se smatra područje županije, odnosno Grada Zagreba. Jer što više individualnosti, posebnosti i prepoznatljivosti valja ugraditi i u ovaj Prijedlog zakona. Jasno i taksativno navedeni jesu tu i kaznene odredbe koje se odnosi na pravu osobu, na odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu. Vrlo je precizno nabrojeno za koju vrst se te kazne izriču, na kakav način i posebno je dojmljiva rad učinkovitosti i odredba da se u provedbi inspekcijskog nadzora u turizmu gospodarski inspektor će usmenim rješenjem u zapisniku, baš ističem to "usmenim rješenjem", dok se ne otklone utvrđeni nedostatci, a najkraće na rok od 30 dana zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi daljnje pružanje osoba u turizma. Naravno da će on o tome kasnije izdati i pisani otpravak, ali je ovo upravo zbog učinkovitosti i zbog sezonskog obavljanja poslova kako bi se doista podigla na jedan visoki stupanj profesionalnosti, prepoznatljivosti i sigurnosti, kako za korisnika usluge ali tako i za onoga koji pruža usluge zaštitilo i na jedan siguran način stvorilo uvjete da doista ovaj Zakon bude u primjeni, učinkovit i da se autoritetom vlasti može nametnuti ovako dobro zakonsko rješenje. Također bi istaknuo i ono u Glavi V, ostale turističke usluge gdje se između ostalih kaže, ostale turističke usluge u smislu ovog Zakona su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodu, a posebno u članku 3. gdje ponovno se u Zakonu kaže, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave propisuje svojom odlukom uvjete i mjesta za pružanje usluga. Sve više se teži i želi stvoriti odgovornost i za ostala mjesta i za općine na kakav način mogu urediti svojim odlukama ono što zakonodavac je njima prepustio da naprave. Vrlo jasno je i na koji način djeluje upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i na sve propise koji su doneseni na temelju ovog Zakona. I uvijek se u prvom redu stavlja na mjesto te te odgovornosti tko vrši upravni nadzor, da je to ministarstvo dok za razliku od upravnog nadzora inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i propisa donesenih na njega djeluje i funkcionira gospodarski inspektor, ali i drugi inspektori. Slažem se u potpunosti sa onim što je predlagatelj htio reći. Poslovni prostor i uređaji i oprema treba biti napravljen u skladu sa Zakonom i propisom i svima testima. Ukoliko to nemaju ne mogu i ne smiju raditi i mjerodavni inspektor im treba zabraniti rad. To se odnosi od dana stupanja na snagu na slučajeve koji će se pojaviti. Oni koji do sad rade kako rade njima se ne može zabraniti. Rade jer su stekli određena prava. Još bi također jednu primjedbu ili sugestiju kazao. Ovdje u članku 3. u stavku 4. pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima na temelju turističke usluge, zdravstvenog turizma mogu pružati lječilišta i slažem se da sa prethodnim govornicima da bi trebalo malo i preciznije odrediti što i kako, što su to specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Jer primjerice jedan od najstarijih statuta u turizmu jeste dioničko društvo, za lječnje na otoku Hvaru koje je doneseno prije 138 godina i upravo oko toga se počeo stvarati zdravstveni turizma koji ima svoga odjeka i do dana današnjega. Ne bi škodilo malo malo više opisati i kazati što se pod tim misli u članku 3. stavku 4. i što su to lječilišta i zdravstveni turizma, koju riječ više. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Naime, ja sam se želio samo zahvaliti kolegi Peronji na ovoj inicijativi vezano uz zdravstveni turizam. Zaista se zahvaljujem. Dakle, vidimo da ne samo na sjevernom Jadranu nego i na drugim dijelovima Jadrana imamo takvih ustanova s kojima se možemo podičiti. ono što je kolega Leko rekao, kada se liberalizira turističko tržište tada naše komparativne prednosti moramo maksimalno istaknuti, a tu smo najjači. Nitko nam ne može na sjeveru Europe, u Skandinaviji i u kontinentalnom dijelu Europe konkurirati glede mikro okoliša, čiste atmosfere, bez alergena, upravo sve ono što trebamo eksploatirati da bi produžili sezonu. Jer zdravstveni turizam ne poznaje sezonu. Koristimo te usluge i pružajmo ih 12 mjeseci u godini. Isto i sa kulturnim turizmom. Ja uvijek znam reći, znate, dakle, turizam jeste kad netko uđe u konobu i kad udiše alkoholne pare. Turizam je kad ode u diskač i onu atmosferu sa dimom, tako u njoj uživa, to je turizam. Ali turizam nije tobože kada netko inhalira čistu paru vode, kada liječi, rehabilitira svoje dišne puteve, to nije turizam, to je smiješno, znate? Dakle, ne radi se o nikakvom medikamentoznoj terapiji nego se radi o pružanju i korištenju usluga koje nam je evo Bog dao na ovom području da zaista ih ponudimo. Isto to vrijedi i za nutricionizam, za ono što Mađari rade. Oni primarno, njihov turizam živi od čega, od prodaje njihovih nacionalnih jela i pića. I Hrvatska i u tom segmentu mora napraviti iskorak, a nutricionizam je opet priča za sebe jer to je opet dio zdravstvenog turizma. Mediteranska prehrana, niski kolesteroli, povrće, voće itd., maslinovo ulje to je ono što dodatno može oplemeniti ovu ponudu. Hvala Hvala. Na redu je gospodin zastupnik, potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. iskažem stajalište po kojem ću podržati ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju mada na njega imam i neke pojedinačne, a inače …/Govornik Prva načelna primjedba koja bi se odnosila na ovaj Prijedlog zakona se tiče zapravo motiva, jednog od motiva zbog čega se zakon donosi. Kaže se između ostaloga da planom kratkoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje sive ekonomije itd. treba pooštriti sankcije za kršenje ovog Zakona da bi se suzbila siva ekonomija. Neće se time suzbiti siva ekonomija nego će se zapravo pooštriti cijene usluga u sivoj ekonomiji i povećati. Uvijek ako se hoće suzbiti siva ekonomija mora se ući u uzroke, a ne posljedice. Mi kažnjavamo posljedicu, a ne uzrok i u tom kontekstu treba raščistiti neke stvari koje su jako vezane uz ljude koji pružaju turističke usluge zbog toga što ne mogu legalizirati, ne mogu riješiti poslovni, turistički prostor, ugostiteljski prostor itd., itd. ili ne znam zbog sporosti rada državnih ili lokalnih tijela, a često puta i zbog njihovog nemara pa u takvoj situaciji zapravo pružajući ove usluge nastavio dalje iz jednostavnog razloga jer ono što nisu mogli legalizirati ne mogu prijaviti kao obrt u kojem će raditi, ne mogu dobiti odgovarajuće papire da to mogu raditi. Zbog toga sam mišljenja da bi naše resorno ministarstvo zajedno sa drugim nadležnim ministarstvima zapravo trebalo vidjeti šta učiniti da se pojedina od ovih pitanja riješe i to ne samo u obalnom, odnosno turizmu na moru, Jadranskom moru, nego i našem kontinentalnom turizmu poglavito na seoskim domaćinstvima s obzirom na nove izmjene primjerice Zakona o stočarstvu, Zakona o zaštiti životinja gdje se traže da budu odgovarajućih dimenzija objekti u kojem će se održavati stoka u kojem će dolaziti turisti primjerice u posjetu na seosko domaćinstvo. E sad kako ćete legalizirati nešto što su ljudi gradili godinama prije, a za čega nije prije toga uopće trebalo imati odgovarajuće građevinske dozvole, niti odgovarajuće papire, prema tome trebat će nešto u tom segmentu poduzeti. Druga načelna primjedba je vezana uz zapravo prelazne i završne odredbe. Meni je nepojmljivo znate da idemo sa time da primjerice fizička osoba u nautičkom turizmu treba uskladiti sa ovim Zakonom svoje poslovanje u roku od dvije godine. Pazite mi ćemo donijeti zakon po kojem zapravo oni neće morati raditi još dvije godine nego će raditi po dosadašnjim propisima ili u članku 69. ili u 68. da turističke agencije moraju u roku od godine dana stupanja na snagu ovoga Zakona moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona, a osim pitanja koje se odnose na uvjete radnog staža. Prema tome, cijelu turističku sezonu neće se primjenjivati praktički ovaj Zakon ili neće se provoditi. Prema tome, postavlja se pitanje zbog čega smo postavili ovakve i mjere i rigorozne stvari i recimo u prelaznim odredbama se kaže između ostaloga da će se u roku od 6 mjeseci donesti od strane ministra provedbeni propisi, ako dok se ne donesu primjenjivat će se ovi koji pod uvjetom da nisu suprotno ovim Zakonom. E sad tko je ovlašten utvrditi da postojeći provedbeni propis na temelju starih zakona su suprotno ovom Zakonu? To nije nadležno ministarstvo, niti Vlada, to je nadležan znate i sami Ustavni sud itd. Prema tome, u takvoj situaciji nastaju ozbiljni problemi. Treća grupa primjedbi je vezana između ostaloga za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ali na tom primjeru se može pokazati kod drugih davatelja usluga zapravo oko jednog važnog pitanja. Naime, kad ministar sukladno ovom propisu može donositi posebni pravilnik kojim će propisati uvjete i načine pružanja tih usluga htjeli mi ili ne htjeli mi zapravo ministru dajemo ovlast koju ne možemo mu dati, a to je da on može urediti ili ograničiti dio poduzetničke slobode i funkcije davatelja usluga u seoskom gospodarstvu ili ne znam u specifičnim drugim oblicima pružanja turističkih usluga kao što su ne znam lov, ribolov, športski itd. golf turizam, ali i u drugim djelatnostima nautičkom turizmu ili dolje na moru. Vidite postavlja se pitanje šta znači ustavna odredba da se vlasničke i poduzetničke slobode mogu ograničiti samo zakonom. Prema tome, to ne može ministar raditi i mi bi morali u ovome Zakonu propisati makar gornju i donju granicu u kojoj se ministar u propisivanju ovih uvjeta i kriterija kreće. U protivnom, ako se netko ozbiljno zainati to će pasti na Ustavnom sudu ako se postavi pitanje ustavnosti ovih odredbi. To je broj jedan. Broj dva, naravno u vezi sa tom načelnom primjedbom se pojavljuje sad odmah sama po sebi i dodatna primjedba da ovaj Zakon vrvi sa upućujućim normama koje ovlašćuju ministra da donošenje pravilnika i drugih akata kojim će uređivati uvjete, načina od polaganja stručnih ispita za voditelja, ne znam odnosno vodiča ispit, ispit za voditelja poslovnice itd. pa sve do ovoga da propisuje uvjete i načine ostvarivanja i pružanja turističkih usluga od seoskog gospodarstva do nautičkog do svakog drugog turizma. osobno da bi to trebalo ipak svesti u jednu normalniju ili da tako kažem užu granicu. Prvo, preveliki je broj propisa koje ministar donosi. Drugo, ministar htio, ne htio ulazi ja sam pokazao na ograničavanje poduzetničke i vlasničke slobode u sferu koja zapravo ga dovodi u poziciju da ograničava slobode koje se tu inače mogu samo zakonom raditi, a ne pravilnikom. Treće, moralo bi se otvoriti pitanje suradnje, međuresorne suradnje pojedinih ministarstava u pojedinim segmentima. I četvrto postavlja se pitanje odnosa prema javnim organizacijama, odnosno organizacijama koje imaju javne ovlasti i ovlaštenja kao što je primjerice sveučilište ili visoko učilište gdje se iz starog zakona preuzima ponovo rješenje po kojem će ministar formirati i imenovati komisiju pri odgovarajućem učilištu za polaganje stručnog ispita voditelja poslovnice. Pa sad šta znači diploma tog istog učilišta bez tog ispita, znate? Mišljenja smo da bi zapravo ministar ovdje ako već hoćemo o tome govoriti trebao zajedno sa Ministarstvom odgoja, obrazovanja i znanosti donijeti akt kojim će utvrditi program za polaganje stručnog ispita itd., odrediti broj članova ispitne komisije i koja se onda određuje određuje i imenuje na određenim učilištima koji taj dio posla obavlja ako to povjeravamo visokim učilištima. To ne znači da nije moguće takav stručni ispit pod pretpostavkom da netko završi odgovarajuću školsku i stekne odgovarajuću stručnu spremu, školsku spremu da on se može polagati pri državnom tijelu. Može da on ima i svoj karakter upravnog rješenja, nije samo u pitanju ovo, ali onda je to drugačiji koncept, treba ga drugačije postaviti. Prema tome, ovo nekako između gdje se pokuša povlačiti država i istodobno osigurati javnim ustanovama sa javnim ovlastima da ovo pitanje rješava zapravo nije karakteristično za Europu i za svijet i trebalo bi taj međuprostor drugačije propisati. Recimo, ja samo primjera radi, spominjem članak 54. Kaže, ministar može pravilnikom propisati uz mišljenje ministra nadležnog za područje obuhvaćeno posebnim oblikom turističke ponude minimalne uvjete za izvođenje pojedinih turističkih usluga iz stavka. E sad gledajte. Primjerice danas smo imali raspravu o Zakonu o gdje se između ostaloga propisuje kako se može nositi lovačko oružje, odvojeno svaka puška u posebnom koferu, svaka municija odvojena od te puše itd., i sad imate lovni turizam gdje dolazi lovac iz druge, strane zemlje u kojoj takav propis ne važi. Pitanje je kako ćete pravilnikom, kako će ministar nadležan za turizam riješiti ovo pitanje zajedno sa ministrom policije kad je to pitanje riješeno zapravo zakonom. Prema tome, nije moguće rješavati neka pitanja a da se ne uđe u jedno vrlo ozbiljno analiziranje i rješavanje. Dalje, je dosta interesantno da kažnjavanje po kojoj se zabranjuje pružanje usluga u turizmu u trajanju od 3 mjeseca do godine dana iz članka 66. ako se radi o ovim svim prekršajima iz članka 61. do 64. E sad poštovane kolege, vi ako uzmete sve ove prekršaje onda ćete ipak uočit da ima i nekih koji se odnose na čisto zadovoljavanje u formalno pravnih obaveza, ne materijalno pravnih obaveza vezano za pružanje kvalitete i načina pružanja usluga. Nema nikakvog smisla zbog toga čovjeku oduzeti pravo da radi i da pruža usluge. Njega treba eventualno novčano kazniti ali nikako ne bi se trebalo generalno preuzeti sve ove prekršaje iz članka 61., 62., 63. i 64. koji obuhvaćaju znate "x" točaka, ja ih nisam sve pobrojao ali ih je jako puno, u koji vezano za odgovornost da se zbog takvih odredaba oprostite može nekome uskratiti rad do godine dana, jel' a onda opet naravno poslije toga u stavku 2. stavljati iznimku od stavka 1. ovog članka zabrana pružanja usluga u turističkoj agenciji koja ima više poslovnih prostora izriče se zabrana pružanja usluga samo u poslovnom prostoru odnosno poslovnici u kojoj je prekršaj izvršen. I kako to sad to možete znat kad poslovnica nije pravna Prema tome, moramo mislim precizirati stvari do kraja da bi došli do određenih rješenja. Onda naravno jako je dobro i sukladno je direktivama Europske unije da se uvode paket aranžmani. Međutim dosta je interesantno pitanje koje se rješava u članku 5. gdje se govori da izlet obuhvaća putovanje u trajanju do 24 sata i ne uključuje noćenje. A onda u paket aranžmanima rade športski, školski klubovi, savezi, sindikati, udruge, umirovljenici e sad izlet isključivo za svoj članove može trajati 2 dana uključujući jedno noćenje, Onda ipak to nije tako. Treba precizirati da izlet jedan, drugi treba zapravo sve drugačije riješiti jer ova …/Govornik se ne razumije./… je neka opća odredba koja prethodi svim ovim provedbenim odredbama dalje. Zatim tu je pitanje odnosa na putovanja koja organizira amaterski sportski klubovi i savezi radi odlaska na pripreme i natjecanja ne primjenjuju se odredbe ovog zakona. To nije točno. Amaterski športski klubovi su pravne osobe koje su registrirane po Zakonu o udrugama kao podzakon o udrugama mogu se registrirati i za pružanje turističkih usluga. Ako su za to registrirani onda bi se moralo i za njih primjenjivati odredbe ovog zakona ali to je opet ona iznimka koja se posebice mora razriješiti i da to trebaju dobiti dakako ono odobrenje tog voditelja turističke

Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! Pred nama je Prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu koji bi trebao zamijeniti Zakon o turističkim djelatnostima a kojeg je Sabor donio još '96. godine. Iako ovaj Zakon o turističkim djelatnostima nije bitnije promijenjen zakonodavac je odlučio, predlagač se odlučio na izradu novog prijedloga zakona uvažavajući obim nužnih izmjena koji bi sigurno da se odlučio na izmjene izazvao određene nejasnoće u propisima i zasigurno bi prouzrokovao teškoće u primjeni takvog zakona od strane pravnih, fizičkih osoba kako domaćih tako i stranih. Isto tako važeći zakon nije u potpunosti usklađen sa pravnim stečevinama Europske unije a neusklađenost se odnosi na zapreku glede slobodnog pružanja prekograničnih usluga i to u dijelu koji se tiče pružanja usluga fizičkih osoba. Tako prema prijedlogu zakona hrvatsko državljanstvo više neće biti uvjet za obavljanje određenih turističkih djelatnosti pa će se primjerice u Hrvatskoj posao turističkog vodiča moći obavljati i stranci. To je jedna od bitnih novina koja donosi Prijedlog zakona o pružanju turističkih usluga. No ja bih se ovdje priklonio prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a koji kažu da bi ovdje ipak trebalo propisati da se turističkim djelatnostima uz hrvatsko državljanstvo mogu obavljati i državljani i država Europske unije. Znači, da postoji jedno ograničenje. Zakonom se detaljno regulira pružanje turističkih usluga od rada turističkih agencija pa do iznajmljivanja plovila. Za poslovanje turističke agencije uvode se niz novina za rad s kojim će se oni morati uskladiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu. Jedna od značajnih novina je i znatna financijska obveza koju agencija mora osigurati. Naime, agencija se obavezuje da kako organizator putovanja za svaki paket aranžmana osigura jamčevinu bilo kod banke ili kod osiguravajućeg društva radi naknade štete putnicima. Smatram da ova odredba štiti ne samo korisnike usluga nego i samu agenciju. No jedan od ključnih novosti u prijedlogu ovog zakona je uvođenje u zakon do sada nereguliranih usluga kao što je npr. pružanje športsko rekreativnih ili avanturističkih aktivnosti, skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, splavarenje itd., a čija je ponuda u značajnom porastu zbog sve većeg interesa samih turista. Kakva su djelovanja u provođenju ovim programima može dovesti do određenih rizičnih situacija za zdravlje i život korisnika. Smatram da je potrebno da intervenira država i da to regulira ovim zakonom i da se propiše tko ovaj program odnosno stručna sprema za one koje provode ovaj program. Sigurno da ovo ima za cilj da se smanji taj rizik povrede ili rizik povrede ili nesreće koji se može dogoditi kod ovih usluga. Dobro je što se ovim zakonom regulira i pitanje pružanja pojedinih turističkih usluga od strane udruga, škola, odgojno-obrazovnih ustanova. smatram da bi ovdje trebalo dodati i obavezati da bi smanjili nelegalnu konkurenciju sa agencijama da su i ove ustanove obavezne objavljivati svoje uvjete, sadržaje i cijene i njih se pridržavati, svih usluga. Isto tako da su i one dužne izdati korisniku usluga račun, putnu kartu i U nacrtu prijedloga zakona definiraju se i zakonske mogućnosti, ali i obaveze brodara. Naime do sada u praksi bilo je nekih nejasnoća glede mjesta sklapanja ugovora o putovanju koje organizira brodar, a koje se tumačilo kao isključivo dozvoljeno na plovnom objektu ili putem turističke agencije. Prijedlogom zakona želi se jednim jasnijim izričajem omogućiti prodaju od strane brodova i neposredno samo mjesto prijevoza. Dobro je što se i u članku 7. stavku 3. zabranjuje da brodari, da tzv. "bukeri" vrše prodaju van mjesta ili u blizini samog plovnog objekta i ne bih se složio sa gospodinom Markovom koji je kazao da bi trebalo omogućiti da bukeri prodaju i na drugim mjestima. svjesni smo činjenice i svih problema koji nastaju za vrijeme ljeta kad ti prodavatelji izleta, bukeri, po plažama turističkim restoranima prodaju i konkuriraju jedni drugim i mislim da je dobro da se to onemogući pa bi možda bilo potrebno još propisati i veće kazne za nepridržavanje tih uvjeta. Dobro je također što se u članku 49. opisuju mogućnosti da se da se određene poljoprivredne ili slične aktivnosti, a koje su u običajenom seljačkom gospodarstvu i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu provoditi kao posebni oblik turističke ponude pa je u zakonu spominje se kao branje plodova, berba voća, iznajmljivanje konja i sl. Prijedlogom zakona propisan je i broj koji se u isto, broj gostiju kojima se u isto vrijeme može pružiti usluga pa kaže 50. Da li je to baš najoptimalniji broj, da li bi možda neka druga jedinica trebala biti npr. znamo da se gosti dovoze autobusom, možda bi kao autobus bila jedna jedinica jer imamo autobus od 30, 50, 60 mjesta, možda bi to bilo dobro razmisliti o tome. I dalje zakonom se predlaže, a sukladno planu mjera za suzbijanje sive ekonomije i nacionalnog programa zaštite potrošača, veće novčane kazne za prekršitelje koji nelegalno pružaju usluge u tom smislu i daju veće ovlasti gospodarskom inspektoratu što je dobro. Dobro je i mislim da je dobro što se ovim prijedlogom zakona nastoji riješiti uvođenje upisnika u turističke agencije i vodičima na razini ministarstva što se povećava odgovornost organizatora putovanja, uvođenje obavezno osiguranje od odgovornosti. I s obzirom da se novim zakonom nastoji postići potpuna usklađenost s pravnim stečevinama Europske unije, uklonit će se zapreka u slobodi pružanja prekograničnih usluga i to u dijelu koji se tiče usluga u turizmu koji pružaju fizičke osobe i građane. Sve u svemu smatram da je ovaj prijedlog zakona dobar i da će on vjerojatno nakon ove rasprave … i dati primjedbe i da će predlagač sve te primjedbe proučiti, da će eventualno izvršiti dopune i da ćemo onda u drugom čitanju vjerojatno dobiti još kvalitetniji i bolji zakon. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo replike. Prvo gospodin Tonči Tadić. Izvolite. Poštovani kolega doista mi nije jasno zbog čega bi trebalo onemogućiti brodarima da nude svoju ponudu bilo gdje osim ispred broda. Ako netko ima recimo ured u gradu i želi u tom svom uredu kao brodar prodavati izlete, ne vidim razloga da to čini, umjesto da kao što ovdje zakonom predlaže, to čini isključivo ispred broda. ljudi moji borimo se za tržišno gospodarstvo i normalno je da to podrazumijeva jednu solidnu konkurenciju. Hvala. **Bebić, Luka sa gospodinom Tadićem djelomično slažem, ali ja kada sam govori o ovom problemu onda sam govorio o bukerima koji u ime tih brodara lutaju po plažama, po restoranima i prodavaju te izlete. O njima sam govorio. Te bukere treba jednostavno zabraniti, jer oni stvaraju nered, svađu, pa ima i tuča na plažama. U tom smislu sam smatrao da treba onemogućiti bukere. **Bebić, Luka (HDZ)** Replika, gospodin Zdenko Antešić. Izvolite. moja replika uglavnom odnosi se na istu problematiku. Naime nautički i čarter turizam je naša posebnost i zapravo onemogućavanjem bukera se i prebacivanjem isključivo usluga na agencije, stvara se, zapravo potiče se jedna vrsta monopola. Vi ste u svom navodu spomenuli bukere koji stvaraju nered po plažama, ulicama itd. itd. Mi možemo vulgarizirati stvari do beskonačnosti, međutim to pitanje treba riješiti da li nekom uredbom, da li načinom ponašanja, da li načinom poslovanja. Ali u svakom slučaju ograničavanjem, odnosno sprječavanjem bukerskog načina prodaja kapaciteta u recimo čarterskom ili u ovom dijelu nautičkog turizma je ograničavanje poduzetništva i mislim da to pitanje se ne smije na takav način postaviti. gdje je taj problem uočen, gdje mi imamo probleme jednostavno jedinica lokalne samouprave koja je ovlaštena da izdaje dozvole gdje će oni moći raditi to jednostavno izaziva te probleme, sukobe i smatram da bi upravo tim, zapravo da bi taj problem riješili. Ne ulazeći u taj problem da ćemo s tim ograničiti

kolegice i kolege zastupnici. Često puta ostanemo zatečeni, podatke primamo sa nevjericom pa i sumnjom, da neke zemlje ostvaruju osjetno veći prihod od turizma od Hrvatske uz komentar, pa oni ni mora nemaju. To je točno. I da nemaju mora, da ostvaruju veći promet ljeti, a ne zimi, a očekivali bi obratno jer važe za skijaška odredišta, neki su samo neznatno veći od Hrvatske i još puno toga što se površnim pogledom baš i ne čini nekom osjetnom prednošću, ali oni jednostavno jesu u prednosti. Moraju se stoga učiniti određeni napori da se razina turističkih usluga tih i takovih zemalja dostigne. Ovaj prijedlog zakona daje zakonski okvir za to, ali i nalaže od veće profesionalnosti i podizanja kvalitete u pružanju usluga, smanjenje sive ekonomije i rada na crno već opće poznate tamne strane hrvatskog gospodarstva, smanjenje što onda omogućava povećanje državnog proračuna uvodi daljnji razvoj posebnih oblika turističkih ponuda. Zadržao bih se posebno upravo na ovome dakle turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude i to iz perspektive kontinentalnog turizma ili samo nekih njegovih dijelova. Evidentno je da je turistička ponuda u sjevero-istočnim dijelovima Republike Hrvatske relativno slaba unatoč i to je evidentno velikim mogućnostima. Postoji mora se priznati nekoliko stožernih mjesta, destinacija na tome prostoru, međutim to je daleko od onoga što se može pružiti odnosno ponuditi. Ne može sve završavati, a uglavnom završava sa đakovačkom ergelom i Kopačkim ritom. Mislim da je primjer nautičkog turizma znakovit ako je to uopće dobar izraz za rijeku, tu se malo ograđujem jer se radi o rijeci Dunav. Pred rat u osamdesetim godinama bilo je vidljivo da se broj brodica koje su se spuštale Dunavom iz Njemačke i Austrije pa i Mađarske stalno povećava. Povećavao se iz godine u godinu. Ali šta se događalo? Ta plovila uopće nisu pristajali recimo u Vukovaru, uz Ilok jedinom gradu na hrvatskom dijelu Dunava ondašnji to jednostavno nisu dozvoljavali. I brodice su prolazile, naravno prolazili su i novci. Drugi primjer. Intenzivan je bio promet turističkih brodova opet njemačkih i austrijskih agencija i opet su samo prolazili bez pristajanja. Jednom jedinom prilikom je iz posebnih okolnosti jedan brod pristao. To su brodovi, vjerojatno ste vidjeli i može se tu i tamo vidjeti na televiziji, kapaciteta 150 do 200 putnika. Rat je to prekinuo pa je opet počelo krajem devedesetih godina, pa je onda došlo do napada NATO-a na Srbiju, rušenja mostova i opet je stalo. No, na sreću nije taj prekid dugo trajao i promet turističkih brodova na Dunavu je osjetno porastao i stalno raste. Međutim, sada oni pristaju i u Republici Hrvatskoj. Uređeni su putnički pristani u Vukovaru, u Iloku, za Osijek čak mislim da je i prije bio uređen iako je problem dosta često plovnost Drave zbog niskog vodostaja. Samo jedan podatak, u ovoj godini je zabilježeno 187 do sada pristajanja tih putničkih brodova, no mi smo se i dalje nastavili olako odnositi prema pruženim i ponuđenim mogućnostima. Agent organizatora tih putovanja ili brodara traži sigurnu opskrbu tih brodova određenim artiklima, ne malu količinu, ne za male novce, jamči minimalno tri puta tjedno da će se to događati i to kroz četiri ili pet mjeseci. On nije tražio ni kavijar ni šampanjac nego obične artikle, mineralnu vodu, vino, ubruse, toaletne papire, povrće, voće, dakle ništa posebno. Itekako se pomučio dok je našao tvrtku koja je pristala na taj aranžman kojoj se to zamislite isplatilo. Odgovori su uglavnom bili ne isplati se. Ovo je samo jedan od primjera mogućnosti ponuda na tim prostorima a više je nego sigurno da su mogućnosti daleko veće, športski ribolov na slatkim vodama, seoski turizam uključujući i branje plodina, ubiranje ljetine, berbe voća i povrća, pa moguće čak i te svinjokolje, danas se stalno spominju, naglašeno lovni turizam, vinske ceste pa sve do nekog brojenja ptica ili tome slično. Jedino kolega Dorić, nije sada ovdje, on je spomenuo da smo oslobođeni alergena. Ograđujem se od toga bar za onaj dio Hrvatske jer sa ambrozijom obilujemo pa onda se na to previše ne smijemo oslanjati. A da bi sve to funkcioniralo potrebit je i zakonski okvir, pravila igre što ovaj prijedlog zakona usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije i omogućava. Naravno da su do drugog čitanja moguće i poželjne dopune ili korekcije. Hvala lijepa. Zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Nije tu. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite!

kad bi moja diskusija možda bila i poticaj da se neke stvari koje mi se čini da fale u zakonu uvedu. Naime, ovim zakonom je omogućeno organiziranje putovanja udrugama za njihove članove kao i obrazovnim institucijama itd., onda se kaže da je to po posebnim uvjetima. sada, ti posebni uvjeti su izdefinirani u članku 6. ako ja dobro čitam ovo što je tu nama predloženo od strane Vladi i onda ti posebni uvjeti kažu da ta putovanja mogu biti u trajanju do dva dana uključivo najviše jedno noćenje, da se to može raditi samo povremeno i bez svrha stjecanja dobiti te da se promidžba ne može vršiti putem sredstava javnog priopćavanja. Ja bih voljela cijeli ovaj članak i udruge kontekstualizirati u smislu dvije najveće udruge mladih i za mlade u Hrvatskoj a čini mi se u svijetu i u Europi, radi se o hostelskom savezu odnosno Svjetskoj hostelskoj federaciji i o izviđačima. I jedni i drugi su nevladina udruga koja udruga koja se radi na neprofitnoj osnovi koja onda po ovom smislu može raditi isključivo po ovim vašim uvjetima. I jedna i druga udruga koje su ne europska nego svjetski priznata udruženja posebno za omladinski turizam to radi isključivo samo jedino za svoje članove i isključivo samo jedino u svojim objektima. Te organizacije se nikako ne mogu uklopiti u ovo vaše obzirom da oni rade jer im je to nikako primarna djelatnost koja je sada dosta i trend i mogu reći u Europi, to je pitanje mobilnosti mladih, kulturne razmjene itd. gdje oni naprosto ne mogu raditi sa jednim noćenjem po nekakvoj definiciji rade više noćenja, kad se oni i oglašavaju u medijima itd. Bilo je problema jer njihovo djelovanje nije usklađeno ni prema Zakonu o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti obzirom da oni kao neprofitne udruge ne smiju raditi ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je problem koji se čini mi se nekako nas troje razgovarali prije tri ili četiri godine, no međutim taj problem još uvijek ni na koji način nije riješen i mislim da na neki način u Hrvatskoj ako smijem iskoristiti ovu priliku, na neki način omalovažavamo vrijednost tog cijelog omladinskog turizma. Mene dosta sramota zapravo reći da u Hrvatskoj imamo svega nekoliko hostela koji su u vrlo lošem stanju a da zapravo je to vrlo popularan način putovanja i u Europi i svugdje da ti mladi turisti koji dolaze u Hrvatsku kad bi im dali priliku da dođu hostele ili ovako nekakve smještajne objekte koji su prilagođeni mladima bi naravno onda ostali i kao, vraćali bi se nazad i kao gosti kad izađu iz te kategorije mladih, kad postanu stariji. A mi iz godine u godinu bez obzira na to sve skupa smo jedno dosta zatvoreno tržište baš prema toj grupaciji mlađih turista odnosno cijelog tog omladinskog turizma koji se primarno dešava prema hostelskog i ferijalnog saveza. Pa bi onda na neki način da li da se naprave neki izuzeci za te dvije udruge jer nije običaj da se rade izuzeci za jednu ili dvije udruge. Ja moram priznati, nisam razgovarala ni sa jednima ni sa drugima nego mi je to naprosto palo na pamet danas čitajući ovaj prijedlog zakona. Ali možda da se negdje iskonzultirate s njima jer se zaista radi o najvećim udrugama mladih i za mlade i u Hrvatskoj i u Europi, i u svijetu i bilo bi glupo da mi našim odredbama zakona ograničavamo takvo djelovanje. Jer daleko od toga, ne da ne bi smjeli ograničavati nego bi zapravo trebali donositi propise koji bi upravo i promovirali takav način turizma. Evo, toliko što sam ja imala reći zapravo o ovom prijedlogu zakona. Molila bi da se to nekako uključi u ovaj zakon kad će se donositi drugo čitanje odnosno da napravimo, negdje planirate, ja slušam o tim izmjenama Zakona o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti već godinama pa nikako da te izmjene dobijemo koje se odnose da oni legalno mogu raditi u ugostiteljsko-turističku djelatnost, izviđači u svojim kampovima i ovi hosteleri u svojim omladinskim hostelima jer mislim stvarno nema smisla. Drugo je pitanje uz to koje ne znam gdje spada i u koji zakon sad se pojavilo upravo zbog toga što razumije./… asocijacije hostela ima vrlo malo objekata i nije regulativom to sve skupa popraćeno da privatne osobe razno razne otvaraju hostele i to se dešava po vrlo čudesnim kategorizacijama, vrlo čudesno se oni nekako ubacuju u asocijacije ili ne ubacuju. Dakle, možda je ovo kao poticaj da se jedno krajnje nesređeno segment segment zapravo samog tržišta razriješi koje je nama izuzetno važno. Mislim da nam je važno privući mlade turiste, to svi koriste osim naravno Hrvatske, to nam je velim dosta loše. Kažem, s druge strane, dosta sredstava se za te namjene može potegnuti iz europskih fondova obzirom da …/Govornik se ne razumije./… program Europske komisije kao jednu od tri čini mi se prioritetne aktivnosti ima mobilnost mladih koji upravo se odnose na sve ovo o čemu sam danas pričala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo još šest zastupnika i zastupnica, pa evo zaključujem večerašnju raspravu. Sutra